Стойност за данъчни цели на трансфериран актив е стойността, определена по реда на чл. 155а, ал. 2. (3) Стойност за данъчни цели на трансфериран пасив е счетоводната е счетоводната стойност на пасива към момента на трансфера, намалена със сумата на данъчната временна разлика, свързана с пасива, в случаите, когато с нея би се намалил счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, ако данъчно задълженото лице беше погасило пасива, съответно увеличена със сумата на данъчната временна разлика, свързана с пасива, в случаите, когато с нея би се увеличил счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, ако данъчно задълженото лице беше погасило пасива.“

АНГЕЛОВА: „(4) В случаите, когато в резултат на трансфера трансфериран актив/пасив се отписва: 1. с данъчната временна разлика, свързана с трансферирания актив/пасив и възникнала преди трансфера, не се преобразува счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат (не се признава за данъчни цели), и 2. не се прилагат чл. 45 и чл. 66, ал. 1 и 2 по отношение на трансферирания актив. актив. (5) В случаите, когато в резултат на трансфера трансфериран актив/пасив не се отписва, към момента на трансфера се извършат следните корекции: 1. за данъчните амортизируеми активи – корекцията се извършва по реда на чл. 155а, ал. 4, т. за активи, които не са данъчни амортизируеми активи – корекцията се извършва по реда на чл. 155а, ал. 4, т. 2; 3. за пасиви – разликата между пазарната цена на трансферирания пасив и стойността му за данъчни цели към момента на трансфера формира данъчна временна разлика от последваща оценка или с нея се коригира данъчната временна разлика, свързана с пасива и възникнала преди трансфера. Временен трансфер на активи Чл. 155в. Член 155 не се прилага, когато трансферът на активи е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и при условие че трансферът: 1. е свързан със сделки за финансиране на ценни книжа, или 2. е свързан с активи, предоставени като обезпечение, или 3. се извършва с цел изпълнение на пруденциални капиталови изисквания или управление

Внасяне на частта от корпоративния данък, свързан с трансфер на активи към държава – членка на Европейския съюз, или към друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство Чл. 155г. (1) Данъчно задълженото лице може да разсрочи внасянето на частта от корпоративния данък, дължима в резултат на трансфер с инцидентен или нерегулярен характер на активи/дейност по чл. 155, но не повече от дължимия корпоративен данък за съответния данъчен период, когато: трансферира активи/дейност от централното си управление в страната към свое място на стопанска дейност, разположено в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. трансферира активи/дейност от свое място на стопанска дейност в страната към друга част на предприятието, разположена в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 3. трансферира активи/дейност при промяна на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, от Република България към държава – членка на Европейския съюз, или към друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 4. трансферира дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност в страната, към държава – членка на Европейския съюз, или към друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. (2) Алинея Алинея 1 се прилага за други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, само при наличието на сключено и влязло в сила с Република България или с Европейския съюз споразумение за взаимна помощ при събиране на данъчни вземания, равностойно на взаимната взаимната помощ, предвидена в Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци,

се определя, като сборът от превишението на увеличенията над намаленията по чл. 155а, ал. 1 и превишението на увеличенията над намаленията по чл. 155б, ал. 1, за трансферираните активи/дейности през годината, за които е приложено разсрочване, се умножи по данъчната ставка. (4) Разсрочената сума за внасяне по ал. 1 се разпределя между трансферираните активи/дейности по следната формула: А = Б х

е разсрочената сума за внасяне по ал. 1; - „В“ е положителната разлика по чл. 155а, ал. 1, т. 1 за съответния трансфериран актив, съответно положителната разлика по чл. 155б, ал. 1, т. 1 за съответната трансферирана дейност; е сборът от положителните разлики по чл. 155а, ал. 1, т. 1 и положителните разлики по чл. 155б, ал. 1, т. 1 за всички трансферирани активи/дейности през годината, за които е приложено разсрочване. (5) Разсрочената сума за внасяне по ал. 4, разпределена за всеки трансфериран актив/дейност, се внася на пет равни годишни вноски. Първата вноска се внася в срока за внасяне на корпоративния данък за годината на трансфера. Останалите вноски се внасят през следващите четири последователни години в срока за внасяне на корпоративния данък за съответната година. За вноските по предходното изречение данъчно задълженото лице дължи лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. (6) Данъчно задълженото лице упражнява правото на разсрочване по ал. 1 с годишната данъчна декларация за годината на настъпване на обстоятелството по ал. 1, като в нея декларира наличието на това обстоятелство. При поискване от орган по приходите лицето е длъжно да представи доказателства за наличие на обстоятелството. (7) Разсрочената сума за внасяне по ал. 4, разпределена за съответния актив/дейност, която не е станала изискуема, става незабавно изискуема при настъпване на едно от следните обстоятелства: 1. лицето продаде или се разпореди по друг начин с трансфериран актив/дейност; 2. лицето извърши последващ трансфер към държава извън Европейския съюз на трансфериран актив; 3. извършена е последваща промяна на юрисдикцията, на която лицето е местно лице за данъчни цели, или последващ трансфер на дейността към държава извън Европейския съюз; 4. лицето е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 5. лицето не внесе дължима вноска в рамките на 12 месеца от изтичането на на 12 месеца от изтичането на срока за внасяне по ал. 4 за съответната вноска. (8) Алинея 7, т. 2 и 3 не се прилагат, когато последващият трансфер или последващата промяна е към държави, които са държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и които имат сключено и влязло в сила с Република България или с

При настъпване на някое от обстоятелствата по aл. 7 лицето уведомява писмено териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация или мястото, където е била регистрацията му като данъчно задължено лице, в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. (10) Алинеи 1 – 9 не се прилагат по отношение на трансфериран актив/дейност, за който/която годината на трансфера по ал. 1 и годината на настъпване на обстоятелство по ал. 7 е една и съща. Трансфер на активи от друга част на предприятието, разположена извън страната Чл. 155д. (1) При трансфер на данъчен амортизируем актив от част на предприятието, разположена извън страната, към част на предприятието, разположена в страната, данъчната амортизируема стойност, с която активът се завежда в данъчния амортизационен план, е пазарната му цена към момента на трансфера. (2) При трансфер на данъчен амортизируем актив от част на предприятието, разположена извън страната, към част на предприятието, разположена в страната, в случай че същият е наличен в данъчния амортизационен план към момента на трансфера и трансферът на актива е участвал в облагане с данък в друга държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с чл. 5 от от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2016/1164“, данъчно задълженото лице извършва корекция в начислената данъчна амортизация за актива, така че след корекцията данъчната стойност на актива да е равна на стойността, използвана като пазарна цена при прилагането на Директива (ЕС) 2016/1164 в другата държава членка. В случай че начислената данъчна амортизация за актива е недостатъчна за постигане на равенството за постигане на равенството по предходното изречение, с размера на недостига се коригира и данъчната амортизируема стойност на актива. (3) При трансфер на актив, който не е данъчен амортизируем актив, от част на предприятието, разположена извън страната, към част на предприятието, разположена в страната, и в случай че към момента на трансфера е налице разлика между пазарната цена на актива и счетоводната стойност, с която активът се признава с която активът се признава в резултат на трансфера, съгласно счетоводното законодателство в страната, разликата формира данъчна временна разлика от последваща оценка. (4) При трансфер на актив, който не е данъчен амортизируем актив, от част на предприятието, разположена извън страната, към част на предприятието, разположена в страната, в случай че същият е признат за счетоводни за счетоводни цели преди трансфера съгласно счетоводното законодателство в страната и трансферът на актива е участвал в облагане с данък в друга държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с чл. от Директива (ЕС) 2016/1164, разликата между пазарната цена на актива при прилагането на Директива (ЕС) 2016/1164 в другата държава членка и пазарната цена на актива по чл. 155а, ал. 1 към момента на предишния трансфер от страната формира данъчна временна разлика от последваща оценка или с нея се коригира данъчната временна разлика, свързана с актива и възникнала преди трансфера. (5) В случаите по ал. 1 – 4, когато между цената, определена за пазарна в другата държава, и цената, определена за пазарна от орган по приходите, е налице разлика, се прилага цената, определена за пазарна от органа по приходите. (6) Алинеи 1 и 3 се прилагат и когато в резултат на трансфера на активи възниква място на стопанска дейност в страната. § 14. Член 156 се изменя така: Трансфер на услуги Чл. 156. (1) В случаите на трансфер на услуга от част на предприятието, разположена в страната, към друга част на предприятието, разположена извън страната, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на трансфера счетоводният финансов резултат се увеличава с превишението на пазарната цена на услугата към момента на трансфера над себестойността съответно се намалява с превишението на себестойността на услугата над пазарната й цена към момента на трансфера, в случаите когато в резултат на трансфера не е отчетен счетоводен приход по пазарна стойност и: и: 1. конкретният трансфер съвпада с обичайните сделки, извършвани чрез тази част на предприятието, разположена в страната, и насочени към трети лица, или 2. обичайната дейност, извършвана чрез тази част на предприятието, разположена в страната, се състои от подобни трансфери към другите части на предприятието, или 3. услугата е предназначена за реализиране в променен или непроменен вид към друго лице. (2) Когато в резултат на трансфер на услуга от част на предприятието, разположена в страната, към друга част на предприятието, разположена извън страната, който не попада в случаите по т. 1 – 3 от ал. 1, е отписан актив, с данъчната временна разлика, свързана с актива и възникнала преди трансфера, не се преобразува счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат (не се признава за данъчни цели). (3) В случаите на трансфер на услуга от част на предприятието, разположена извън страната, към друга част на предприятието, разположена в страната, когато е налице разлика между пазарната цена на услугата към момента на трансфера и отчетения разход или този, който ще бъде отчетен във връзка с услугата, с тази разлика се: 1. намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за годината на признаване за данъчни цели на счетоводния разход във връзка с услугата, когато разликата е положителна величина; 2. увеличава счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за годината на признаване за данъчни цели на счетоводния разход във връзка с услугата, когато разликата е отрицателна величина. (4) Алинея 3 се прилага в случаите, когато: 1. конкретният трансфер съвпада с обичайните сделки, извършвани чрез тази част на предприятието, разположена извън страната, и насочени към трети лица, или 2. обичайната дейност, извършвана чрез тази част на предприятието, разположена извън страната, се състои от подобни трансфери към другите части на предприятието, или 3. или 3. услугата е предназначена за реализиране в променен или непроменен вид към друго лице. (5) При трансфер на услуга от част на предприятието, разположена извън страната, към друга част на предприятието, разположена в страната, извън случаите, посочени в ал. 4, когато е налице разлика между сумата на отчетения разход или този, който ще бъде отчетен във връзка с услугата и себестойността на услугата, с тази разлика се: 1. увеличава счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за годината на признаване за за данъчни цели на счетоводния разход във връзка с услугата, когато разликата е положителна величина; 2. намалява счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за годината на признаване за данъчни цели на счетоводния разход във връзка с услугата, когато разликата е отрицателна величина. величина. (6) Когато трансферираната услуга по ал. 3 и 5 е капитализирана в стойността на данъчен амортизируем актив, преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда на ал. 3 и 5 се извършва при определяне на данъчния финансов резултат за годината на трансфера. (7) Алинеи 1 Алинеи 1 – 6 се прилагат и в случаите на други трансфери, извършени между части на едно предприятие, разположени в страната и съответно извън страната, които не са трансфери на активи/дейност по чл. 155 или трансфери на услуги.

В случай че в резултат на трансфер, който не е трансфер по чл. 155а и чл. 155б от част на предприятието, разположена в страната, към друга част на предприятието, разположена извън страната, са отчетени счетоводни приходи, разходи, печалби или загуби, същите не се признават за данъчни цели, когато: 1. счетоводният финансов резултат е преобразуван по реда на чл. 156, Алинея 2, т. 2 не се прилага за счетоводни разходи, отчетени от данъчно задължено лице в резултат на трансфер от централното си управление в страната към свое място на стопанска дейност, разположено извън страната.“

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи от 11 до 15, с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

Както знаете, три области в страната са в режим на вода и пред водна криза – Перник, Плевен и Ловеч. Пред същата заплаха са и други области и от регионален проблемът може да стане национален. Вашето обяснение е, че няма достатъчно валежи и язовирите са празни. Едно разследване в Перник доказа, че това не е вярно, че последните години валежите там са доста повече от предишни, когато не е имало режим на водата. Причините са други: остарялата водопреносна мрежа с големи загуби, довеждащите водопроводи в изключително лошо състояние, също с огромни загуби за водата, използването на питейните води за промишлени нужди, защото така е по-евтино на определени икономически субекти. Това, което Ви казвам, ще подкрепя с официални данни от Комисията за енергийно и водно регулиране.

През 2017 г., за съжаление, расте и стига до 61,24%. Това са близо 550 млн. кубически метра според Националния статистически институт. В същото време ремонтите по водопреносната мрежа според тези официални данни са 0,5%. В последните години постоянно увеличавате цената на водата за хората. От 1 януари тази година в Шумен тя стигна до 3,40 лв., във Варна – 3,00 лв., в Добрич – 3,35 лв., а във Враца и Монтана самата Комисия по енергийно и водно регулиране признава, че цената достига социално непоносими равнища и въпреки това я увеличава. Какво се получава? Загубите на вода растат успоредно с повишаването на цената на водата. Събирате повече пари от хората, уж за инвестиции във водопреносната мрежа и в качество на водата, но вместо инвестиции получават легени легени и кофи, в които да си носят вода. Как Ви звучи това в ХХI век?! Защо се случва това? Защото десет години управлението на правителствата на Борисов се отнасяха абсолютно безхаберно към този проблем. Уважаеми управляващи депутати от ГЕРБ, знаете ли в момента кой от Вашето правителство отговаря за водната реформа? Май не. Беше Нанков, после беше Малина Крумова, като сменихте Нанков, после като върнахте Нанков – пак Нанков. Сега кой е? Не знаете, нали? Не само че не знаете кой управлява тази реформа, просто реформа няма! Постоянно събирате от хората все повече и повече пари – никакви инвестиции, влошено качество на доставката, влошено качество на водата. Подозираме, че това ще се случи и през 2020 г. Отново ще кажете на хората: за да имате по-добро качество и редовна вода в ХХI век, трябва да платите още повече. Е, докога така? Настояваме днес тук да дойдат за изслушване министърът на регионалното развитие и министърът на околната среда и да кажете какво правите. Три области са в криза, застрашени са още няколко. И така ли ще стоите и ще гледате това безхаберно? Ние имаме своите предложения, ще внесем питане с подписи за дебати. В рамките на тези дебати ще предложим своите промени и действия, които трябва да направите най-накрая – след десет години. И не си и помисляйте за ново повишение на цената на водата на фона на състоянието на водопреносната мрежа, на безхаберието на правителството и на безсилието, което в момента демонстрирате, да се справите с този проблем.

направено предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 17: „§ 17.

случаите на данъчно облекчение, представляващо минимална помощ или държавна помощ за земеделски стопани, корпоративният данък по ал. 1 се дължи по общия ред на закона, в следните размери: 1. за данъчно облекчение, представляващо минимална помощ – в размера на превишението на преотстъпения данък над инвестицията по чл. 188, ал. 3; 2. за данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани – в размера на превишението на преотстъпения данък над 50 на сто от настоящата стойност на активите по чл. 189б, ал. 2, т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.“

направено предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 18, като предлага в ал. 4, т. 3 думите „услугата е предназначена“ да се заменят с „предметът на трансфера е предназначен“. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на § 8а.

При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 6000 до 10 000 лв.“ Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дотук. Изчакайте, не представяйте предложението. Изказвания по предложения досега текст? Няма. Ще подложа на гласуване два текста: текста на вносителя за § 8, който става § 18 с предложението за замяна в текста, направено от Комисията, и предложението на Комисията за създаване на нов § 19 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

„§ 8б. В чл. 209 в заглавието и навсякъде в текста думите „ваучери за храна“ се заменят с „ваучери с храна и нощувки“.“ „§ 8в. В чл. 214 в заглавието накрая се добавя „и нощувки“.“ „§ 8г. В чл. 277а. навсякъде в текста думите „ваучери за храна“ се заменят с „ваучери за храна и нощувки“.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това, което предлагаме ние – тези ваучери, които са познати и се раздават на работниците за храна, да важат и за нощувки, тоест искаме да дадем право на избор на работещите как да харчат ваучерите си. Какво се случва в момента с ваучерите? Получават ги работниците. И къде ги харчат обикновено? В големите търговски вериги за храна. Какво правят обаче големите търговски вериги? В голяма част те изнасят парите и печалбите извън България. Смисълът на нашето предложение е част от тези средства, чрез ваучерите, да останат в България и по този начин да се опитаме да помогнем на малкия и средния туристически бизнес. Какво се случва в едно двучленно семейство, което получава ваучери – мъжът 60 лв. и жената 60 лв.? Това са 120 лв. на месец, което на годишна база означава около 1500 лв. Това са пари, които са достатъчни това семейство през лятото да отиде и да си плати лятната пакетна почивка на някой от българските курорти – черноморски, планински, къщи за гости и така нататък. По този начин, подкрепяйки това предложение, тези средства остават в българската икономика, остават в българския бизнес, не се изнасят в чужбина и до голяма степен това е една изключителна помощ за този вид бизнес. Какво казва дори и министър-председателят? „Границата е задръстена за Гърция и Турция с българи, които пътуват да почиват в Гърция и Турция.“ Какво казва министърът на туризма? „Ние правим всичко възможно, за да стимулираме и подкрепяме, да накараме българите да останат да почиват в България.“ Е, точно това наше предложение е в тази посока – да накараме българите, да им дадем възможност на избор, за да ги накараме голяма част да останат в България, да почиват в България, да харчат парите си в България и да стимулират българската икономика. Така че призовавам Ви да помислите още веднъж и да подкрепите това наше предложение, защото то наистина би помогнало до голяма степен на туризма. Благодаря Ви за вниманието. Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

В т. 61 и 62 думите „ваучери за храна“ се заменят с „ваучери за храна и нощувки“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 20, и предлага следната редакция:

Лице, което действа заедно с друго лице по отношение на правата на глас или на собствеността върху капитала на образувание, се третира като имащо участие във всички права на глас или собственост върху капитала на това образувание, които има другото лице. Свързано предприятие е: и образувание, което е част от същата консолидирана група за целите на финансовото отчитане като данъчно задълженото лице; предприятие, в което данъчно задълженото лице има значително влияние в управлението; или предприятие, което има значително влияние в управлението на данъчно задълженото лице.“

113: „87. „Несъответствие“ за целите на глава девета „б“ е двойно приспадане или приспадане без включване. 88. „Приспадане“ и „подлежащ на приспадане“ за целите на глава девета „б“ е разходът или сумата, водещи до намаление на данъчния финансов резултат съгласно правото на юрисдикцията на платеца или на инвеститора. 89. „Включване“и „включен“ за целите на глава девета „б“ е приходът или сумата, водещи до увеличение на данъчния финансов резултат съгласно правото на юрисдикцията на получателя. Плащане по финансов инструмент не се счита като включено, доколкото плащането отговаря на условията за данъчно облекчение съгласно правото на юрисдикцията на получателя. „Данъчно облекчение“ за целите на т. 89 е освобождаване от облагане с данък, намаляване на данъчната ставка или всякакъв данъчен кредит или възстановяване на платен данък (различен от данъчен кредит за платен данък в чужбина). 91. „Двойно приспадане“ за целите на глава девета „б“ е приспадане на едно и също плащане, разход или загуба в юрисдикцията, която е източник на плащането, в която е направен разходът или в която е възникнала загубата (юрисдикция на платеца), и юрисдикция (юрисдикция на инвеститора). В случай на плащане от хибридно образувание или място на стопанска дейност юрисдикцията на платеца е юрисдикцията, в която е учредено или регистрирано, или се намира хибридното образувание, или в която е установено или се намира мястото на стопанска дейност. 92. „Приспадане без включване“ за целите на глава девета „б“ е приспадане на плащане или условно плащане между централно управление на образувание и негово място на стопанска дейност или между две или повече места на стопанска дейност на едно и също образувание, във всяка юрисдикция, в която плащането или условното плащане се третира като направено (юрисдикция на платеца), без да има съответното включване на същото плащане или условното плащане в юрисдикцията на получателя. Юрисдикция на получателя е всяка юрисдикция, в която плащането или условното плащане е получено или се счита като получено съгласно законодателството на друга юрисдикция. 93. „Двойно включен доход“ за целите на глава девета „б“ е всеки доход, който е включен съгласно законодателството на двете юрисдикции, където е възникнало несъответствието. „Лице“ за целите на глава девета „б“ е физическо лице или образувание. 95. „Хибридно образувание“ за целите на глава девета „б“ е образувание или договореност, всяко от които се счита за подлежащо на данъчно облагане образувание съгласно законодателството на една юрисдикция и чиито приходи или разходи за данъчни цели се считат като такива на едно или повече други лица съгласно законодателството на друга юрисдикция. 96. „Финансов инструмент“ за целите на глава девета „б“ е всеки инструмент, доколкото води до възвръщаемост на финансирането или на собствения капитал, която се облага съгласно правилата за данъчно облагане на дългови инструменти, дялови инструменти или деривати в съответствие със законодателството на юрисдикцията на получателя или на платеца, и включва хибриден трансфер. 97. „Хибриден трансфер“ за целите на глава е всяка договореност за прехвърляне на финансов инструмент, когато базовата възвръщаемост на прехвърления финансов инструмент се третира за данъчни цели като получена едновременно от повече от една от страните като получена едновременно от повече от една от страните по тази договореност. 98. „Пазарен хибриден трансфер“ за целите на глава девета „б“ е хибриден трансфер, сключен от финансов търговец по занятие, а не

„Структурирана договореност“ за целите на глава девета „б“ е договореност, включваща хибридно несъответствие, когато резултатът от това несъответствие е взет предвид при определянето на условията на тази договореност или договореност, с която се цели хибридно несъответствие. Договореност, отговаряща на условията, посочени в изречение първо, не се счита за структурирана договореност, ако както от данъчно задълженото лице, така и от свързано предприятие не би могло да се очаква, че знаят за хибридното несъответствие и не са се възползвали от данъчното предимство, произтичащо от това хибридно несъответствие. 101. „Непризнато за данъчни цели място на стопанска дейност“ за целите на глава девета „б“ е всяка договореност, която води до възникване на място на стопанска дейност в друга юрисдикция съгласно законодателството на Република България и която не води до възникване на място на стопанска дейност съгласно законодателството на тази друга юрисдикция. 102. „Консолидирана група за целите на финансовата отчетност“ за целите на глава девета „б“ е група, състояща се от всички образувания, които са изцяло включени в консолидираните финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти или националната система за финансово отчитане на държава членка. 103. „Плащане“ за целите на глава девета „б“ включва всеки разход или сума, действително платени или за които е налице задължение да бъдат платени и които съгласно законодателството на юрисдикцията на платеца са разход, признат за данъчни цели, или сума, водеща до намаление на данъчния финансов резултат. 104. „Трансфер на активи/дейност“ за целите на чл. 155 – 155г е операция, вследствие на която Република България губи изцяло или частично правото на облагане на резултата от последващо разпореждане с тези активи/тази дейност, като същите активи/същата дейност остават/остава правна или икономическа собственост на същото лице. 105. „Промяна на юрисдикцията, на която лице е местно лице за данъчни цели“ за целите на глава двадесета е налице, когато лице престава да бъде местно лице за данъчни цели на Република България и става местно лице за данъчни цели на друга юрисдикция. 106. „Трансфериране на дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност“ за целите на чл. 155, ал. 1, т. 4 е налице, когато чуждестранно юридическо лице престава да подлежи на облагане в Република България чрез място на стопанска дейност за трансферираната дейност и започва да подлежи на данъчно облагане в друга юрисдикция. 107. „Себестойност на услуга“ за целите на чл. 156 е себестойността на услугата, определена съгласно приложимите счетоводни стандарти от частта на предприятието, разположена в страната. 108. „Актив“ за целите на глава двадесета е ресурс, контролиран от данъчно задълженото лице. 109. „Дейност“ за целите на т. 104 и т. 106 е съвкупността от активи и пасиви на данъчно задължено лице, с които от организационна, функционална и финансова гледна точка може да се извършва самостоятелна стопанска дейност. 110. „Елементи на техническа инфраструктура“ са тези по смисъла на чл. 64 от Закона за устройство на територията. 111. „Ремонт“ за целите на чл. 33а е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с елементи на техническа инфраструктура, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената им стандартна ефективност. 112. „Подобрение“ за целите на чл. 48 и чл. 69а е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с елементи на техническа инфраструктура, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената им стандартна ефективност. 113. „Изграждане“ за целите на чл. 48 и 69а е дейност по създаването на нови елементи на техническа инфраструктура, която включва проучването, проектирането и строителството на нови или реконструкцията на съществуващи елементи на техническата инфраструктура.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Да припомня, че още по време на първото четене обърнах внимание, че някои от текстовете крият не рискове, а със абсолютна сигурност ще губим бюджетни приходи. приходи. В Брюксел са се постарали да ни предложат текстове, които, ако ние одобрим, означават, че големите европейски и други компании, които оперират в България, ще увеличат бюджетните си приходи поради тези промени в данъчното законодателство за сметка на приходите в нашия бюджет. Затова в Бюджетната комисия и при първото четене обърнах внимание, че нашето Министерство на финансите не Ви е представило, уважаеми колеги, всички като народни представители никакви разчети какви ще са ефектите върху бюджета. Затова ще гласуваме „против“ и Ви приканваме Вие също да гласувате „против“, защото нямаме право да нанасяме загуби на българския бюджет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гечев. Реплики? Други изказвания? Няма. Прекратявам разискванията и ще подложа на гласуване първо неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и и група народни представители. Гласували

които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост, изцяло или частично са третирани за данъчни цели като разходи несвързани с дейността или непризнати разходи за дарения, с размера на непризната част от тези разходи може да се заведе самостоятелен данъчен амортизируем актив за целите на този закон, в случай че са изпълнени едновременно следните условия: 1. разходите са начислени/отчетени в периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2019 г.; и 2. изграждането или подобрението на елементите на техническа инфраструктура са свързани с дейността на данъчно задълженото лице, включително и в случаите когато са достъпни за ползване и от други субекти. (2) Данъчният амортизируем актив по ал. 1 се завежда в данъчния амортизационен план към 1 януари 2020 г. (3) За целите на чл. 55 този данъчен амортизируем актив се разпределя в категория I и се прилага чл. 69а, ал.

текста на вносителя за наименованието на подразделението, и предложението на Комисията за създаване на нов § 22, съгласно Доклада на Комисията. Гласували

Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения: „1. В § 11 се правят следните изменения и допълнения: а) преди т. 1 се създават две нови точки: „… В чл. 13, ал. 1 се създава т. 30: „30. доходите от трудови правоотношения на лицата ненавършили 26 години.“ В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 двоеточието след думите „чл. 17“ се заличава и текстът до края на алинеята се заменя с „6000 лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете“.“ 2. Създава се ал. 10: „(10) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица, ползващи данъчно облекчение за деца се намалява с 500 лв. за всяко едно дете.“ б) създават се точки 2а – 2е:

2б. В чл. 43, ал. 3 думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1“. 2в. В чл. 44 се правят следните изменения: 1. Ал. 3 се изменя така: „(3) Размерът на дължимия данък се изчислява като разликата по ал. 1 се обложи съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1.“ 2.

В ал. 2 цифрата „7“ се заменя с „8“, а в края на изречението, след думата „години“ се поставя запетая и се добавя „както и за доходите по чл. 38, ал. 11 и 13.“ 3. Алинеи 3 и 4 се отменят. 2е. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: така: „(1) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници по чл. 35, както и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 се определя съгласно следната таблица.“ Приложена е таблица. 2. Създават се алинеи 9 – 11: „(9) При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42, ал. 3. ал. 3. (10) Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, включени в общата годишна данъчна основа се намаляват преди облагането със 6000 лева за всяко ненавършило пълнолетие дете, ако задълженото лице има деца и не е лишено от родителски права. Намалението се декларира и ползва от единия родител по избор. (11) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък за невнесените авансови и годишни вноски, се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.“

не съответства на това, което е записано в това предложение. Всъщност липсва най-важната част – таблицата и числата, по които ние предлагаме да се въведе пропорционалното подоходно облагане, останалото е един текст. Ако Вие не огласите точно какви

какъв данък се плаща, върху какви доходи, по какъв начин ние защитаваме доходите на бедните и средното население и облагаме най-богатите. Другото, което в момента се направи, е опит да замазваме, така че много Ви моля, нека този, който е докладчик, да прочете и конкретните числа в таблицата, и скалата, по която предлагаме данъците да бъдат преизчислени. Благодаря Ви, господин Ерменков. Нямаме практика досега да четем таблици, таблици да се представят, но и не бих искал да принизявам народните представители, че не са запознати

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Тук преди малко бяха поканени от председателя на нашата парламентарна група госпожа Корнелия Нинова двамата министри – на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, във връзка с водната криза, която има в България. Моля да ни информирате дали сте се свързали с тях, ще дойдат ли в Народното събрание във връзка с поканата им за изслушване по темата? Благодаря. Длъжен съм да се извиня, защото явно има неразбиране. Останах с впечатление, че Вие ги каните на разискванията и очакваме да внесете документа за разискване. Не останах с впечатление, че трябва да дойдат сега.

Добре, сега ще ги информирам. Продължаваме с разискванията. Господин Данчев.

госпожи и господа народни представители! С първата промяна, предлагана от „БСП за България“ в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, се цели премахването на данъка върху доходите от трудови правоотношения на лицата, ненавършили 26-годишна възраст. Целта на тази промяна е да се намалят фискалните тежести за младите хора, които работят на базата на трудово правоотношение. Намаляването на данъчната тежест ще позволи на младите хора да започнат работа по-лесно и в същото време ще даде възможност да се върнат на пазара на труда тези от тях, които работят в сивия сектор. Това ще допринесе за подобряване на коефициента на професионална активност на младите хора и намаляване на безработицата сред тази възрастова група. Не бива да се забравя, че младите хора, когато започват работа, често напускат семейния дом, създават ново домакинство, което генерира допълнителни разходи, като например такива за наемане на самостоятелно жилище, за неговото поне минимално обзавеждане, за довършване на образованието си или за придобиване на нови умения и други. Затова положението на младите хора често е по-трудно, отколкото положението на хората, които вече са успели да се установят на пазара на труда. Обръщам внимание, че по-рано тази година почти същата мярка за намаляване на данъчната тежест за лицата до 26 години е приета в полското законодателство и, разбира се, намира изключителна подкрепа сред младите хора в Полша. По актуална информация, дадена ни от Министерството на финансите, за 2018 г., между другото, редактирана два пъти за по-малко от една седмица от самото Министерство, лицата до 26 години са внесли данък в размер общо на 161 млн. 222 хил. лв. Най-голям дял в тази сума, както може да се сетите, се пада на лицата с доходи от трудови правоотношения до 1000 лв. на месец. В тази група подгрупата на лицата, които получават до 560 лв., е също с най-голям дял. Предвид тежката демографска ситуация в страната и все по-големия брой млади хора, които напускат страната, за да търсят по-добри социални условия за себе си и за своите семейства, ние считаме, че подобна мярка си струва и би могла да бъде от изключително значение за преодоляване на растящата емиграция сред тази възрастова група. Вярвам, че всички, които споделят мнението ни, че демографската криза е един от онези проблеми, началото на чието решаване не бива да бъде отлагано, ще подкрепят днес това наше предложение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Данчев. Реплики? Няма. Госпожо Желева, заповядайте – имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашите предложения за изменение в § 11 са свързани с данъчни облекчения към млади хора, млади родители и младежи, а именно: освобождаване от данък върху доходите от труд за навършилите 26 години, на всички млади хора до 26 години; месечна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица, ползващи данъчно облекчение за деца, се намалява с 500 лв. за всяко дете, или на месец едно семейство може да получи около 50 лв. за едно дете и съответно 100 лв. за следващо. Много пъти сме критикувани, че предлагаме стимули за младите семейства през социалната система, когато се е коментирала така актуалната тема за България – демографската криза. Ние сме последователни, защото сме казвали, че освен социални стимули трябва да има и други инструменти. Именно затова днес предлагаме това изменение чрез данъчната политика, защото е по-ефективно – не само е по-ефективно, а и по-доброто в случая. Ще Ви дам няколко примера, защото напоследък, тези дни, много често ни давате примери за това какви политики има в другите страни. Относно данъчната политика се спомена за Полша. Искам да кажа, че там, освен Полша, в Италия има 5-годишни данъчни облекчения за тези за тези млади хора, които са работили извън страната. И ако се върнат и изберат да работят в съответната страна, примерно както е в Италия, те ще получат за следващите две години това облекчение. Унгария – всички знаем за тяхната социална политика и за облекчаването от данъци на многодетни майки. В САЩ и Великобритания има данъчен кредит за лица със Великобритания също така има данъчен кредит за всяко дете до навършване на 17 години. И там, както в Съединените американски той е доста по-значителен и достига до 2780 паунда. На фона на това нашата политика в момента – да има данъчно облекчение за млади семейства и за родители, е, забележете, 1,66 лв. на месец. Защо е по-добре да има такива стимули и това да се случва чрез данъчната система? Защото така се стимулират отговорните родители и не се създават групи от общности, които живеят на гърба на социалната система – на социални помощи. Тези групи след това много по-трудно се интегрират на пазара на труда. И на второ място, защото чрез данъчните облекчения това е най-лесният начин да се справим с един основен проблем за България, а точно това са ниските доходи. И не на последно място искам да спомена едно мое лично убеждение, че това е правилният начин, защото на всяка една приемна въпросът от младите хора е: „Защо ние не получаваме така наречените детски добавки? Ние сме млади хора, които също плащаме данъци за тази страна и имаме право да имаме някакво поощрение или облекчение за това, че отглеждаме децата си в България.“ Ето това е справедливият начин. Смятам, че всички тук ще ни подкрепите тези млади хора също да получават подкрепа да не е чрез социалната система, чрез така наречените детски добавки, а чрез данъчни облекчения. Искам да попитам как ще гласуват тук колегите от „Обединени патриоти“, защото в преден мандат на Народното събрание те са имали

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашите аргументи за въвеждането на прогресивно данъчно облагане са съвсем ясни. Първо, от страните – членки на ООН над 90% са с прогресивно данъчно облагане. Няма нито една, не е имало, няма и не може да има развита страна с плосък данък. Такъв случай няма и не е възможен икономически. Второ, по данни на Евростат, уважаеми колеги, България е страната с най-висока социална поляризация. За колегите, които не са икономисти, има един индекс, който използват Евростат и Еврокомисията, наречен на италианския икономист Корадо Джини – Индексът Джини, който показва как се разпределя националното богатство: колкото е по-нисък индексът, толкова по-справедливо и равномерно се разпределя – сравнително, не по равно. В Европейския съюз е около 30, в България е 40, Чехия, Полша, Унгария, Словакия – 27, 28, 31 – България е рекордьор в негативния смисъл на думата. Преразпределението на данъчните постъпления, използването на бюджетните механизми е задължително условие за недопускането на крайна прекомерна поляризация. Трето, не е необходимо човек да е учил икономика, за да знае, че когато преразпределиш данъците така, че оставиш повече средства в по бедните и в долната част на средната класа, ти стимулираш потреблението в икономиката за сметка на спестяванията. В момента в България банките за задръстени от спестявания, тъй като икономиката няма сериозни инвестиционни програми нито от държавата, нито са достатъчни и в частния бизнес. Преразпределението на бюджетните постъпления в полза на българските семейства с по-ниски доходи ще стимулира потреблението на хранителни стоки и на други стоки от първа необходимост, което би стимулирало икономическия растеж. Затова Ви предлагам да излезем от групата на следните страни, които са изключение в ООН и в света като плосък данък, данък, една впечатляваща група от Киргизстан, Узбекистан, Казахстан и Монголия – много романтични, много приятелски страни. Желая Ви на добър път при Вашия избор! Благодаря Ви, господин Гечев. Реплики? Не виждам. Госпожо Клисурска, имате думата.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 България е най-бързо топящата се нация в Европейския съюз – не само най-бързо топящата се, но и най-бедната. Социалното разслоение е изключително тежко, защото 75% от българското население получава доходи, близки до минималната работна заплата. Демографската криза няма как да не е на фокуса на всички нас и това го казвам всеки път, когато заставам на тази трибуна. За съжаление, и с днешните предложения, които разглеждаме, по никакъв начин не виждам във фокуса на управляващите как ще решим проблемите в бързо топящата се българска нация. Демографската криза, уважаеми дами и господа управляващи, се бори с данъчна политика. Ако в момента погледнем статистиката, какво се случва? Отчисленията за подоходен данък и различни видове осигуровки достигат 42%. От тях 23,78% са за сметка на наемния работник, от които 13,78% са осигуровки, 10% са данък върху дохода, а останалите 18,52% са осигуровките, които плаща работодателят. Винаги от тази трибуна, уважаеми дами и господа управляващи, Вие се хвалите с ниските данъци заради плоския данък, но когато сравним общото данъчно-осигурително облагане на семействата у нас, се вижда, че българите плащат много повече данъци от осигуровки, отколкото повечето държави в Европейския съюз. Картината драстично се променя, когато се говори за семейства с деца. Какво е положението в България? В момента политиката на Вас, уважаеми дами и господа управляващи, е свързана с подкрепа на нискодоходните групи през Закона за семейни помощи за деца. Това обаче не дава никакво отражение върху активните, работоспособните семейства, които са избрали да работят в България.

Това са активни работоспособни хора, които не получават никакви данъчни преференции заради това, че отглеждат децата си в България. И тежестта се увеличава. Тези 42% са от данъчно-осигурителната система, но когато добавим и разходите на тези семейства за ДДС, разходите на всеки един върху минималната работна заплата, която е изключително ниска, отиват под прага на бедност. Така че ние в момента поставяме всички работещи на дъното на социалната таблица и не даваме никакви данъчни преференции. Нашето предложение е свързано с данъчни преференции за всички, които отглеждат своите деца, всички, които работят, и 50 лв. ще остават във всяко семейство, което отглежда дете. В момента 1,66 лв. се прави облекчение на месец за всяко семейство, което работи и внася в данъчно-осигурителната система. Позволете ми, вкарала съм си една цифра, която показва Отчета на Финансовото министерство, и то е, че общо взето такива данъчни преференции за миналата година възлизат на около милион лева, или 0,03% 0,03% от общата данъчна приходна част на държавата. Представяте ли си каква данъчна политика имаме ние за младите семейства?! Ще кажа и няколко думи по отношение на нашето предложение

които са в Европейския съюз и предлагат такива данъчни преференции. В Италия в момента от юли месец действа една политика за връщане на всички напуснали млади, активни и работоспособни хора, която политика дава възможност на всички в следващите пет години, ако се завърнат в Италия, да получават облекчения до 70% от доходите си, да не бъдат облагани. Във Великобритания, в САЩ има такива данъчни преференции за млади, активни и работоспособни семейства. Само ние, ние, независимо от крещящата демографска криза, ниското социално разслоение в крайна сметка трябва да се борим с такива политики от тази трибуна. Така че, моля, преразгледайте своята позиция и подкрепете нашето предложение! Благодаря. Реплики? Имате думата за реплика, господин Петров. Благодаря, господин Председател. Решил съм да вземам всеки път реплика, когато някой от тази зала с висок глас започва да говори неистини на народните представители, не се е подготвил и започва да ни убеждава в нещо, което е абсолютно невярно. България не е страната с най-жестока демографска криза. България не е на първо място по емиграция. Пред България са редица европейски страни. Сега ще Ви кажа веднага: проверете в Евростат, още сега си отворете компютъра, да видите къде е Литва, да видите къде е Латвия, Гърция – Гърция е преди нас. Отворете Отворете също Евростат, за да видите какво е положението с безработицата сред младежите до 29 години. В Гърция е 39%,

очевидно си поставят някои хора тук, не мога да не го направя. Защото, когато говорим, е хубаво да си служим с данни. А данните са пак от Министерството на финансите и показват наистина дълбоките социални неравенства в нашата страна. Ще обърна внимание, че по регизираните от Министерството на финансите данни 76% от хората в България, плащащи данък върху доходите на физически лица, са с доходи до 1000 лв. месечно – 76%! Тези хора, които плащат този данък, внасят повече от 35% от целия данък върху доходите на физически лица, които се събират в държавната хазна. Нормално ли е най-бедните да носят най-високата тежест? Не е по-добро положението при лицата до 26 години. Там 98% от лицата до 26-годишна възраст получават доходи до 2000 лв. Най голямата данъчна тежест пада всъщност върху тези хора. Така че, нека да търсим начини как да решим социалните неравенства, защото те са факт у нас, а не да търсим оправдание с това, как трябва да догоним третия свят. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Данчев. Трета реплика има ли? Не. Дуплика, госпожо Клисурска.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 Аз не искам да сме на дъното. Искам да отлепим от дъното. Искам да имаме такава данъчна политика, в която младите хора да имат възможности за по-високи доходи. Уважаеми господин Данчев, благодаря Ви за репликата, която ми направихте. Няма как да не Ви стряскат цифрите, че 80% от българското население едва оцелява. оцелява. Нашите предложения са свързани с България, с подкрепа на младите, активните и работоспособните хора в България и това, което Вие казахте, по никакъв начин не кореспондира нито с данните на Националния статистически институт, нито ще подобри положението. Надявам се разумът в тази зала да надделее

изказването ми е по повод преждеговорившите колеги от опозицията – от БСП, които разбрахме, че са най-големите експерти в решаването на демографската криза. Всички примери, които дадоха с техните предложения по този закон как ще решат демографската криза, просто криза, просто не са верни, защото всички тези държави, които цитирате, които са направили данъчни облекчения, отделят и средства, не са решили демографската криза. Демографската криза се решава с мисленето в главите. Това е истината. Каквито и средства да се отделят, няма как да се случи. Нима българите по времето на турското робство са живели по-добре, а са имали повече деца? Или тогава са имали данъчни облекчения? Или някакви други? (Реплики от „БСП за България“.) Всичко е в главите на хората и на нас. И всичко е в главите на политиците, защото ние задаваме настроението на хората. Ние рисуваме, особено Вие, рисуваме черната картина в България непрекъснато как всичко е най-лошо, как всичко е най-порочно, а не поглеждате Вашите управления на тази държава в последните 30 години. Какво хубаво направихте Вие за решаване на демографската криза, когато стотици хиляди българи напуснаха страната? Какво направихте Вие? Сега сте най-добрите експерти. Аз ще Ви кажа какво правим ние. Може да не е достатъчно, но го правим. Дори в новия бюджет сме предложили това родителите да бъдат освободени за четири-, пет- и шестгодишните от такси за детските градини, за да може тези средства да останат в семейния бюджет. Защо Вие не го направихте, когато управлявахте? Това не е ли помощ? Нима в последните години не вдигаме стипендиите на студентите, за да може младите хора да учат в България, да живеят тук и да имат сравнително приличен доход, докато учат? Защо не го направихте Вие? Нима ние не направихме така, че все повече, хиляди студенти от чужбина – българи, да идват да учат в България? Над 2000 души вече е бройката, която държавата отпуска със стипендии, с всичко, за да може тези деца да идват в България от чужбина, българчета, включително и от новата емиграция, да се записват в нашите университети и да остават тук. Защо не го направихте Вие? А ще Ви кажа какво направихте Вие, за да е тежка демографската криза. Ако помните – 2 долара за пенсия, 5 долара заплата. Така помогнахте за разрешаването на демографската криза. Другото, което направихте в 2013 г. с Орешарски и с ДПС спряхте да признавате българския произход на хората от Македония, Албания, Украйна, Молдова и така нататък и спряхте да давате на тези хора българско гражданство. Проблемите стоят до ден-днешен. Отказвате да признаете, че тези хора са българи и не им дават право да идват в нашата държава. Ето това направихте Вие! И Вие ще говорите за морал, за решаване на демографската криза? С какви очи? С какви очи? Платеното е ясно къде е, господин Стойнев. Вие много добре знаете. Много добре знаете, защото всички тези чиновници са наслагани от Вас там и много добре знаете през годините. Така че, когато говорите за демографските кризи, за предложенията, които правите, говорете малко по-обективно, защото не ми дадохте пример какъв ще е ефектът върху демографската криза с Вашите предложения. Какъв ще е ефектът точно? Колко деца ще се родят? Колко по-малко хора ще починат? Колко хора ще се върнат? Защото в последните години можем да видим и другата статистика. Колкото и лошо да е това управление, то не е най-прекрасното, няма прекрасно управление никъде по света, но е много по-добро от Вашите управления, които са били през годините. Можете да видите данните от националната статистика за последните години, че тенденцията е все повече и повече хора българи – емигранти от чужбина, да се връщат обратно в България. Това е факт, това не е измислица. Всяка година броят нараства и е достигнал вече по 30 хиляди души годишно, които се връщат в България, а около 40 хиляди души заминават – тенденция, която започва да се обръща и в следващите няколко години ще бъде обратна. обратна. Това е начинът да се решава демографската криза, а не с популизъм, с дребни политически сметки и с викане от трибуната. Благодаря Ви.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега, несериозно е да говорим, че демографската криза и катастрофа е само в главите на някакви хора, било то и народни представители. Защо тогава още в предишни народни събрания приехме нарочна стратегия за справяне с демографската катастрофа? Може би само защото е в главата на някои хора, може би на предишни народни представители. Хубаво е да дойдете в Северозападна България, елате във Видин да видите какво е демографска катастрофа, да видите, че този регион се обезлюдява тотално, той се превръща в един резерват. И това е в последните десет години насам. Когато говорите за българско гражданство, Вие от така наречения патриотичен блок, мисля, че нямате право да говорите по тази тема, особено след скандалите, които се чуха в цяла Европа с българското гражданство

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, аз искам отговор на един въпрос: какво ще отговорите на министър Бисер Петков, който през месец юли в свое интервю казва, че е крайно време държавата да помисли за семейно стимулиране чрез данъчни преференции за семействата? Какво ще отговорите на министър Бисер Петков? Следващият ми въпрос е свързан с предложението на „Движението за права и свободи“, което след малко ще разглеждаме, защото те правят предложение да няма такси за детските градини: ще го подкрепите ли? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега, две неща. Първо, стотици пъти се повтаря една и съща лъжа, която не съществува в Евростат и в българската статистика, за някакви 2 и 5 долара пенсии. Това е било в дните след държавния преврат и разбиването на парламента, тъй като Коледа на 1996 г. при тежка банкова криза курсът беше към 450 лв. за долар. Това не е вярно, колеги, защото, ако пенсията е била 2 лв., първо, нашите пенсионери не ядат долари. И второ, сега средната пенсия колко е? Ако речем, че е 200 долара средната пенсия, има ли някой разумен човек да излезе пред хората и да каже, че сто пъти по-добре живеят пенсионерите, защото е 200 долара пенсията в сравнение с март месец, да речем, 1997 г.? Това противоречи на здравия разум. Стига с тези безсмислени и отровни шеги. Второ, Вие не споменахте нещо положително. Аз не казвам коя партия е, но младите хора – 2 милиона, са напуснали страната от 1990 г. досега. Петдесет-шестдесет хиляди годишно. Вие не споменахте положителния ефект от една партия, която с кадровия си потенциал в паспортно дело решава демографския ни проблем – вкарва пакистанци, балканци и други, които нямат нищо общо с България. Това е първият ефект. Вие решавате нашия демографски въпрос. Браво на тази неназована партия! Трябваше обаче да кажете, че това има положителен социален ефект,

Имате думата за дуплика, господин Ангелов. Господин Председател! Господин Гечев, аз не съм цитирал Евростат, не знам, явно бъркате изказването на предните колеги, може би. Явно не сте слушали какво съм говорил, но хората не са толкова късопаметни и помнят двата долара пенсия и петте долара заплата. Трябва или да живеете в друг свят, или да не знаете къде се намирате, за да не ги помните тези неща. Аз помня, бях студент в Свищов и помня как курсът стигна 2000 лв. за долар и нагоре. Явно може би е било моментно, за няколко дена, но стигна. Аз не казвам сега, че хората живеят много по-добре отпреди, но със сигурност с 200 долара се живее по-добре, отколкото с 2 долара. В това съм просто убеден. Няма кой да ми докара такава икономическа логика като Вашата, че хората с два долара са живели

излезе ли от залата? Той все цитира Видин. Аз един път му казах за Видин и предния председател на БСП какво направиха те там – нищо за този район, докато управляваха и страната, за да няма тежка демографска криза. Нищо! Пълно нищо! Ремонтирали били читалища. Ама за кого ги ремонтираш, като то няма никой? за паспортите. ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Ще кажа и за паспортите, защото и там не сте в час. Вашата вицепрезидентка разписва указите за гражданства. И също господни Попов трябва да знае, че няма министерства, които ВМРО управлява, имащи отношение към българското гражданство.

Това е целта – ВМРО да бъде сривано, но не се случва, както виждате. И няма да се случи! Към госпожа Клисурска мога да кажа: аз нямам нищо против предложенията как да бъде намален намален ефектът от демографската криза, но имам против, когато излезете от трибуната и казвате, че едва ли не това ще реши демографската криза и едва ли не мнозинството и българското правителство не са взели никакви мерки

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Този дебат тече изключително интересно – въпреки че обсъждаме важните данъчни закони, които след това ще имат отражение върху държавния бюджет, въпреки че обсъждаме изключително важни предложения, активни са само лявата част, дотук имаме едно изказване на „Обединени патриоти“ и една реплика, а ГЕРБ ги няма в дебата. Колегите бяха по-активни в Комисията по бюджет и финанси, отколкото тук. Сега по същество съвсем накратко за нашите предложения, за част от които вече стана дума. На кого друг да помогне държавата с данъчно облекчение, ако не на младите хора, които тепърва излизат на трудовия пазар било то след завършване на средно образование или след завършване на висше образование? Естествено, че на тях им е най-трудно. Първо, те не получават високи доходи, защото са в началото на кариерата си. Второ, точно в този момент те се отделят от семействата си и започват да плащат по-големи разходи, както стана дума и за наем на квартира, въобще за собственото си съществуване. Ако не помогнем на тези млади хора и след това като втора стъпка, когато имат първо, второ дете с облекчение, така нареченото семейно подоходно облагане, държавата няма как да защити тезата си, която я има в предизборната платформа на всяка една политическа партия. Всички ние заявяваме, че искаме да задържим младите хора в България, искаме те да останат тук и да работят за нашата родина, искаме те да раждат децата си тук, а не в чужбина. И като резултат от това какво виждаме? Няма нито една мярка както в тези данъчни закони, така и в Проекта за държавния бюджет, за да свършим всичко това. това. Много малко от Вас знаят и затова ще го цитирам, но в момента в Закона за данъците върху доходите на физическите лица има облекчение за деца – облекчение в кавички. Ще го цитирам: „местни физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели“, и така нататък, „ползват облекчение за дете“. Вижте сега, намаляване на годишната данъчна основа

Искам да излезе тук някой и да ми каже с този 1,66 лв. какво може да купи един родител на своето дете? Той един шоколад не може да му купи! Затова нашето предложение е 500 лв. намаляване на данъчната основа на месец, което значи да остават 50 лв. повече във всяко семейство. На годишна база това са 600 лв. – една минимална заплата. Това е социална политика – политика, която може да бори демографската криза. Във връзка с последното ни предложение за прогресивния данък. Плоският данък беше въведен с определени цели и той ги изпълни. Отдавна е време и ние говорим за това, че трябва да възстановим прогресивното подоходно облагане. Само за някои, може би доста от хората не знаят, американски щати подоходното облагане на физическите лица е прогресивно, което позволява на нашите студенти, които отиват и работят три или четири месеца, след това като се върнат в България, да си възстановяват данъците – така нареченият Tax Refund.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

бюджета на Държавното обществено осигуряване, че всъщност правителството се готви през следващата година да замрази практически всички социални плащания, в това число и базата за определяне на семейните помощи, която също остава непроменена. Също така пропуснахте да кажете в своето изказване, че само преди по-малко от месец или около месец Министерството на труда и социалната политика в своя експертен доклад прогнозира, че ако не се вземат мерки за подобряване на качеството на живот при домакинствата и ако не се улесни отглеждането на деца, за което Вие споменахте, все по-малко българи ще се осмеляват да създават семейства и все повече ще мигрират към държави с по благоприятна социална политика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Данчев, не само тази година в Проекта за бюджета, а от няколко години социалните мерки, които касаят младите семейства, са замразени и винаги в нашия алтернативен бюджет предлагаме актуализация или осъвременяване на тези мерки. За съжаление, те не са приети. Ние и тази година ще вкараме алтернативните си предложения за държавен бюджет 2020 г. и този път се надявам – и това, което каза преди малко господин Ангелов, представителите на „Обединени патриоти“, а защо не и представителите на ГЕРБ, да ги подкрепят, защото тези предложения не ги правим за нас тук, ние ги правим за българските семейства, за младите семейства и за хората, които искаме да останат в България, а не да отидат и да създават добавена стойност в чужбина, децата им да се раждат там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

като прогресивно подоходно облагане, като таблица, защото Вие пропуснахте да кажете това нещо по време на изложението на нашето предложение. Ние предлагаме въвеждането на пропорционално подоходно облагане, за да върнем справедливостта в

изхождайки от даденостите на обществото и от доходите, които имаме и които не са никак високи – да не казвам пак, че сме на едно от последните места в Европейския съюз, колкото и да е неприятно на някого да го чуе, ние предлагаме хората, които получават до 3 хил. 900 лв., да не им се променя данъкът от 10%. Може да си направите сметка колко хора в България живеят с 390 лв. месечен доход и как нашето предложение ще се отрази върху тях! Тоест те ще си останат със същия доход и няма да бъдат ощетени. За сметка на това хората, които получават от 3 хил. 900 лв. и една стотинка до 5 хил.

За хора, които ще получават 7 хил. 800 лв., 195 лв. са страшно голяма сума, с която им увеличаваме данъка! Не знам как ще живеят нататък!

и за суми над 10 хил. 400 лв. данък по предходния ред плюс 25% за горницата над 10 хил. 400 лв. Колеги, това не са само числа! Това е политика и това е, което отличава едно управление, което желае да бъде социално, което иска да бъде чувствително, което иска да помогне на бедните и на средните да запазят и да подобрят своя начин на живот, управление, което се нарича неолиберално и което уж, облагайки справедливо всички с еднакъв процент данък доход, на практика облагодетелства най-богатите. Защото на 610 лв., когато вземеш 61 лв.

Има облагодетелстване на богатите за сметка на бедните! Аз Ви съветвам, ако наистина искате да се вслушате в гласа на обществото, приемете нашето предложение, изпълнете конституционното си задължение да превърнем България в социална държава. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.

Първо, ще подложа на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Предложението е прието. Уважаеми колеги, в Северното фоайе е представена изложбата „Морето сближава всичко далечно.“ Тя е част от съпътстващата програма в рамките на 54-та Генерална асамблея на ПАЧИС, на която българският парламент е домакин в периода от 19 до 21 ноември 2019 г. Експозицията ни запознава с 20 дигитални копия на стари географски карти на Черно море, представляващи важността и значението на региона с европейската картография и история. Всички народни представители са поканени да разгледат изложбата. В Източното фоайе ще бъде открита изложба „Културен Бургас в парламента“. Инициативата е на народни представители, община Бургас и Дружеството на бургаските художници. Експозицията представя скулптури и фотоси на пластики от градската среда в Бургас. Участници са 12 изявени бургаски творци. Всички народни представители са поканени на събитието. Обявявам 30 минути прекъсване.